Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Tko će u ime predlagatelja?

Uočivši nepovoljnu situaciju i nezavidni položaj u kojem se nalaze domaći poljoprivrednici, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice po uzoru na zemlje iz okruženja i nove članice Europske unije koji u svojem zakonodavstvu imaju zakone koji uređuju sustav skladišta i skladišnicu izradili su prijedlog zakona koji pravno regulira pitanja skladišta za žitarice i industrijsko bilje. Svrha je zakona ponuditi alternativno rješenje za kratkoročno financiranje svih aktivnosti koje obavljaju poljoprivrednici i prerađivači tijekom jedne sezone koristeći robni kolateral kao jamstvo korištenja i vraćanja kreditnih sredstava banci. Pravno uređenje skladištenja koristiti će domaćim poljoprivrednicima i prerađivačima žitarica i poljoprivrednog bilja kao i trgovcima. Ovim zakonom za kojeg postoji uporište u Zakonu o poljoprivredi i Strategiji poljoprivrede i ribarstva uređuju se pitanja prijenosa vlasništva na žitaricama i davanja adekvatnog jamstva u svrhu kratkoročnog financiranja, a jamstvo za postojanost i sigurnost čuvanja uskladištenog pologa je potvrda ovlaštenog skladištara. Osnovni ciljevi zakona su stvoriti uvjete za održivi razvoj proizvodnje i prerade žitarica u svim krajevima Hrvatske, osigurati učinkovito i povoljno financiranje poljoprivredne proizvodnje na temelju skladišnice, uspostaviti stabilno tržište žitarica i industrijskog bilja u zemlji. Osnovna pitanja koja se stavljaju pred ovaj zakon: uređenje jedinstvenog i pravno reguliranog sustava skladištenja žitarica i industrijskog bilja, osigurati deponentima vlasnicima žitarica i industrijskog bilja, zaštitu kvalitete i količine deponiranih žitarica i industrijskog bilja kao kod depozitara ili skladištara. Uvesti skladišnicu i javnu i praktičnu uporabu na domaće tržište kao jamstveni dokument o vlasništvu, a o funkciju kolaterala za kratkoročno financiranje. Ovim prijedlogom propisuje se da skladišnicu izdaje ovlašteni skladištar koji je ispunio uvjete, vlasnik skladišnice skladišnicom dokazuje svoje vlasništvo nad odloženom robom koja se čuva na propisan način kod ovlaštenog skladištara. Putem skladišnice vlasnik može zatražiti od banke kredit za financiranje proizvodnje pri čemu banka unosi založno pravo na založnici skladišnici. Iznos kredita koji će vlasnik primiti ovisi o vrijednosti kolaterala i riziku koji je banka spremna snositi. Funkcioniranje ovoga sustava osigurava se kroz sustav tržnih redova koji će osiguravati i zakupljivati skladišni prostor kod odabranih ovlaštenih skladištara koji će se dijelom koristiti za javne intervencije, a u drugom dijelu za komercijalno skladištenje. Za koordinaciju aktivnosti između sudionika, a po pitanju provođenja zakona određeno je ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Očekivane posljedice primjenom ovoga zakona doći će do uspostavljanja povjerenja u sustav skladištenja između poljoprivrednika, prerađivača, skladištara i financijskih institucija. Ovim sustavom skladištenja suradnja svih zainteresiranih u gospodarstvu Republike Hrvatske pozicionira se na višu razinu. Misli se na proizvođača žitarica, industrijskog bilja, trgovce, financijske institucije i ovlaštene skladištare. Država također ima svoj interes jer se uspostavlja neophodni red na tržištu žitarica, industrijskog bilja, aktivno se vodi evidencija o količini proizvoda i svima u lancu omogućuje se zarada. Doći će do povećanja kapaciteta i skladišnih prostora. Poljoprivrednici imaju mogućnost bolje zarade jer nisu prisiljeni prodavati robu u trenutku koji im zbog procijenjene vrijednosti robe ne odgovara, dakle postaju i zadovoljniji. I zaključno, donošenjem ovoga zakona postići će se višestruko pozitivni učinci na gospodarstvo Republike Hrvatske, poljoprivredni proizvođači žitarica i industrijskog bilja biti će u prilici da odlučuju o najboljem trenutku prodaje svoje robe i postignu najbolju zaradu. Odabrani vlasnici skladišta popunjeni kapacitetima i ostalom dinamikom povećati će svoje prihode. Bankarski sektor aktivno uključivanje imati će svoje interese, a država će poticanjem lanca u kojem svatko od uključenih ostvaruje svoju financijsku korist postići će stvaranje pozitivne gospodarske klime gdje će kao jedan od ciljeva biti i uvođenje reda na tržištu žitarica i industrijskog bilja. Ciljano je vratiti zadovoljstvo na lica poljoprivrednika, a jedan od načina je i donošenje ovoga zakona. na kojima smo bili kao predlagatelji stiglo je i mišljenje Vlade koja je dala svoj prijedlog da ovaj zakon ide u 2 čitanja, što je predlagatelj i prihvatio, znači da ovo bude prvo čitanje. Hvala. Odbor za zakonodavstvo. Izvolite. Predsjednik odbora, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na 27. sjednici održanoj 16. rujna 2008. godine raspravljao o prijedlogu Zakona o skladišnici za žitarice i industrijsko bilje, s Konačnim prijedlogom zakona. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona u prvom čitanju iz razloga navedenih u mišljenju Vlade Republike Hrvatske, a koje je prihvatio i predstavnik predlagatelja. Na tekst prijedloga odbor daje sljedeće primjedbe i prijedloge. Prvo, preispitati naziv ovog zakona jer se ne radi samo o skladišnici, već i o obvezama i pravima skladištara, odnosno skladišta. Radi toga, moguće je razmotriti prijedlog da se sadržaj kroz naziv ovog zakona uredi kao zakon o skladištenju žitarica i industrijskog bilja ili slično. Istodobno, izričaj valja urediti tako da bude razvidno radi li se o posebnoj vrsti skladišta po izboru ravnateljstva za strateške robne zalihe ili se ovaj zakon odnosi na sva skladišta žitarice i industrijskog bilja. Ovo posebno jer se koristi pojam ovlaštenog skladištara. Veći dio odredaba valja na razvidan način urediti tako da je razvidna razlika glede odredaba Zakona o obveznim odnosima koji sa 18 članaka uređuje pitanje skladišnice. Dakako ovim posebnim zakonom te razlike se trebaju urediti kao iznimka. Upitan je pojam vlasnik skladišnice jer se u biti radi o imatelju, jer sama skladišnica nije vrijednosni papir, ali se pravima koja iz nje proizlaze može koristiti i raspolagati pa je u tom slučaju i članak 21. nepotreban jer je sadržaj obuhvaćen u članku 19. Hvala. Hvala. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj? Gospođa predsjednica, Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Hrvatskoga sabora razmotrio je Prijedlog Zakona o skladišnici za žitarice i industrijsko bilje i to u svojstvu matičnog radnog tijela. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske kojim Vlada podržava predmetni prijedlog zakona, ali je predložila Hrvatskome saboru da navedeni zakonski prijedlog prihvati u prvom čitanju. S tim prijedlogom suglasio se predstavnik predlagatelja i nazočni članovi Odbora. Predstavnik Vlade Republike Hrvatske podržao je prihvaćanje prijedloga zakona u prvom čitanju, budući se teži sustavnosti rješavanja vlasničkih prava, standarda skladišta u sklopu tržnih redova, interventnog otkupa i upravljanja tržištem. Iznio je više primjedaba koje nisu iznesene u mišljenju Vlade koje je dostavljeno zastupnicima na pojedine članke, odnosno predložio izmjene nekih članaka i dodavanje novih članaka, a koje će naknadno dostaviti predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. U raspravi je ukazano na zakonsku obvezu uvođenja tržnih redova za sve poljoprivredne proizvode. Istaknuta je i važnost raspolaganja uskladištenom robom da se ne dogodi da vlasnik skladišta prioritet daje skladištenju robe svojih kooperanata odnosno onima od kojih će konačno konačno kupiti robu. Istaknuto je da bi bilo dobro napraviti simulaciju učinaka zakona te utvrditi koliko ima skladišnog prostora koji može primati robu, koliko su zainteresirane financijske institucije za takav način skladištenja te da se vide mogućnosti poticanja izgradnje skladišnih kapaciteta te procijeniti vrijeme kada bi zakon mogao davati učinke. U raspravi je iznijeto i mišljenje da bi dosljedna primjena ugovora o skladištenju koji je uređen Zakonom o obveznim odnosima i to člancima 744. do 762. osigurala kvalitetno skladištenje robnih zaliha. da treba imati u vidu i cijene skladištenja i to u svim segmentima ulaza i izlaza kao i manipulacije, kako ne bi došlo se u situaciju da razlika u cijeni ne može pokriti troškove skladištenja. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova, 9 za i jedan suzdržan, odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke. O Prijedlogu Zakona o skladišnici za žitarice i industrijsko bilje provesti će se rasprava u prvom čitanju. Drugo, prihvaća se Prijedlog Zakona o skladišnici za žitarice i industrijsko bilje. I treće, sve primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi upućuju se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Stjepan Mikolčić će dodatno obrazložiti mišljenje Potpredsjedniče Sabora, dame i gospodo zastupnici. Zakon o skladišnici kako je predlagatelj iznio, ciljano bi trebao razriješiti vezu između poljoprivrednika, prerađivača skladištara i financijskih institucija i zbog toga Vlada Republike Hrvatske podržava donošenje ovoga kojim bi se to pitanje i razriješilo. Međutim ovakav Prijedlog Zakona o skladišnici za žitarice i industrijsko bilje ne daje cjelovita rješenja i nije na pravi način uvezan u sustav provođenja tržnih redova koje je Hrvatska obvezna primjenjivati kao dio usklađenja našeg sustava sa sustavima Kako bi sustav djelovao na željeni način, smatramo da bi se postojeći prijedlog trebao doraditi i da isti ima određenih nedostataka koji bi mogli dovesti do toga da ona neće imati željeni učinak. Pri tome naglašavam sljedeće: Prvo, Prijedlog Zakona o skladišnici zbog izostavljanja sustava fonda osiguranja kojim se vlasniku skladišnice garantira brza i efikasna isplata vrijednosti roba u slučajevima otuđenja, nepogoda ili sličnih situacija u značajnom dijelu dovodi u pitanje provedivost sustava te će se interes banaka da skladišnicu koristi kao jamstveni dokument biti vrlo mali ili gotovo nikakav. Drugo, postojećim modelom u kojem osiguranje pologa mora garantirati skladištar iz vlastitih okvira, odnosno sredstava, u pravilu nije novo stanje koje će privući banku da izdanu skladišnicu prihvati kao valjano jamstvo, da će naplatiti svoju robu. Pravno gledano, odnosi koje uspostavlja prijedlog zakona već sada postoje po Zakonu o obveznim odnosima. Silosi i danas mogu izdati dokument skladišnicu kojim potvrđuju da na čuvanju imaju robu na ime vlasnika. Do sada su banke prihvaćale takve okolnosti od slučaja do slučaja uglavnom u krajnjim nuždama, obzirom da se time banke prisiljava da se uključe u tržište i javljaju kao ponuditelji žitarica. To otvara onda i nova pitanja, na koji način će se banke ponašati u prodaji, s obzirom da je njihova filozofija da moraju namiriti dug i što prije naplatiti se iz zaloga. To bi vjerojatno onda neke banke stavilo u poziciju da robe iz zaloga ponude na tržište i ispod tržišnih cijena što bi onda jednostavno dodatno narušavalo uspostavljene tržne odnose. I treće, u odnosima kada skladištar jamči za sve, otvara se drugo važno pitanje, koji je interes skladištara da se u to uključi. Činjenica je da snosi sav rizik posla svojom imovinom. ovom trenutku Hrvatska ima skladište kapacitete na razini svojih potreba i trenutno nema znatnih viškova silosnog prostora za skladištenje koji bi dovodio skladištare u poziciju da se ozbiljnije konkurentno natječu cijenom skladištenja, odnosno da se uključuju u sustav skladišnice kako bi punili svoje skladišne kapacitete. Zaključno. Smatramo da ovakav sustav može koristiti proizvođačima, da temeljem pologa rješavaju pitanja osiguranja za kreditne pozajmice nužne za financiranje proizvodnje. Međutim za dobro funkcioniranje ovoga sustava, nužno je i kvalitetno uređenje, nužno je i kvalitetno uređeno tržno okruženje koje će bankama dati sigurnost, dapače i poticaj da se u takav sustav uključe. Stoga Vlada, još jednom ističem, podržava ovu inicijativu klubova zastupnika kroz ovaj zakonski prijedlog, ali smatramo da ga treba doraditi kroz drugo čitanje i ove nedostatke otkloniti. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Branko Kutija. Izvolite. Hrvatskoj postoji mnoštvo skladišnih prostora za poljoprivredne proizvode koji se ni brojčano, a niti glede kapaciteta službeno ne prate te se stoga samo približno procjenjuju. Prema strukturi na skladišne prostore koji se isključivo rabe za poljoprivredne proizvode otpada oko 40%, na prehrambenu industriju oko 52, trgovinu oko 1 do 2 i na ostalo 6 Obujam skladišnih prostora za žito i uljarice se procjenjuje na oko 2 milijuna tona u oko 65 silosa i skladišta. Posljednjih desetak godina se podižu manji silosi na obiteljskih poljoprivrednih gospodarstvima, ustvari doradbeno skladišni objekti sa sušarama. Treba istaknuti da su i ti postojeći skladišni kapaciteti u većini istrošeni, poglavito u istočnoj Slavoniji, a pridružena oprema tehnološki je zastarjela. Nedostaju isto tako skladišta za druge zahtjevne poljoprivredne proizvode poput voća i povrća. Sustav ovlaštenog skladištenja čine tri bitne sastavnice, a to su ovlašteni skladištar, skladišnica i nadzor. Od predloženog zakona očekuje se kvalitetnije povezivanje važnih tržišnih subjekata, poljoprivrednika, prerađivača, financijskih institucija i poslovnih subjekata s priznatim skladišnim kapacitetima. Funkcioniranje sustava osigurava kroz sustav tržišnih redova koji će osiguravati i zakupljivati skladišni prostor kod odabranih skladištara, a koji će se dijelom koristiti za javne intervencije i u drugom dijelu za konvercijalno skladištenje. Nadležne institucije koje bi vršile nadzor prava, obveza i odgovornosti svih uključenih subjekata za koordinaciju i aktivnost između sudionika, a po pitanju provođenja Zakona o gospodarstvu Republike Hrvatske određeno je Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Predloženi zakon ima uporište u Zakonu o poljoprivredi te Strategiji poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske. Svrha je zakona ponuditi alternativno rješenje za kratkoročno financiranje svih aktivnosti koje obavljaju poljoprivrednici i prerađivači tijekom jedne sezone koristeći robni kolaretal kao jamstvo korištenja i vraćanja kreditnih sredstava banci. Pred ovaj zakon stavljaju se osnovna pitanja: Uređenje jedinstvenog i pravno reguliranog sustava skladištenja žitarica i industrijskoga bilja, osigurati deponentima, vlasnicima žitarica i industrijskoga bilja zaštitu kvalitete i količine deponiranih žitarica i industrijskog bilja kod depozitara odnosno skladištara i uvesti skladišnicu u javnu i praktičnu uporabu na domaće tržište kao jamstveni dokument vlasništva, a u funkciji kolaretala za kratkoročno financiranje. Osnovni ciljevi ovoga zakona su stvoriti uvjete za održiv razvoj proizvodnje i prerade žitarica u svim krajevima Republike Hrvatske, osigurati učinkovito i povoljno financiranje poljoprivredne proizvodnje na temelju skladišnice i uspostaviti stabilno tržište žitarica i industrijskoga bilja u zemlji. Ideja uvođenja skladišnice u okviru sustava ovlaštenog skladištenja doprinosi postizanju navedenih ciljeva. Iako se skladišnica kod nas u formalno-pravnom smislu mogla koristiti u praksi kao jamstveni dokument, upravo zbog nepostojanja institucije nadzora pologa robe u skladištu njezina uloga jamstvenog dokumenta bila je rizična. Skladišnicu prema ovom prijedlogu zakona izdaje ovlašteni skladištar koji je ispunio propisane uvjete. Vlasnik skladišnice skladišnicom dokazuje svoje vlasništvo nad položenom robom koja se čuva na propisan način kod ovlaštenog skladištara. Putem skladišnice vlasnik može zatražiti od banke kredit za financiranje proizvodnje pri čemu banka unosi završno pravo na završnici skladišnice. Iznos kredita koji će vlasnik primiti ovisi o vrijednosti kolaretala i riziku koji je banka spremna nositi. U pravilu bi on iznosio 60 do 85% tržišne vrijednosti uskladištenog pologa. U trenutku dospijeća kredita prerađivač isplaćuje kredit banci, a od ostatka do prodajne cijene prvo pokriva troškove skladištenja skladištaru, a zatim isplaćuje razliku proizvođaču. Time je završen kreditni odnos i stornira se skladišnica. Naravno da će se u sustav zbog interesa uključiti trgovci koji će kupovati skladišnice. Predloženi zakon predviđa nekoliko mjera zaštite poslovanja skladištara pri čemu se te mjere mogu i proširiti dodatnim propisima. Skladištar za stjecanje potvrde o ovlaštenju mora ispunjavati financijske i tehnološke kriterije. Ispunjavanje ovih zahtjeva kao izvor skladišta obavlja se temeljem javnog natječaja putem Ministarstva poljoprivrede, a ovlaštena skladišta, intervencijski centri ovlašćuju se za ovaj posao za razdoblje od 5 godina uz kontinuirano praćenje skladišta. Kroz sustav tržišnih redova dobivamo i pismeni registar skladišta koji služi za uvođenje i praćenje svih promjena na tržištu žitarica kao i uskladištenom pologu i skladišnicama. Važniji podaci iz tog registra unose se u javni upisnik koji je transparentan preko javne računalne mreže. Upisnik vodi Ravnateljstvo za strukturnu i tržišnu potporu u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede i u njemu se osigurava točna informacija o cijenama usluga skladištenja, zauzetim i raspoloživim skladišnim kapacitetima, izdanim i storniranim skladišnicama. Zakonom je propisan i nadzor kroz instituciju poljoprivredne inspekcije koja nadzire rad ovlaštenog skladištara na terenu i provjerava sukladnost njihovog poslovanja sa zakonom i standardima. Ovaj okvir temelj je za pokretanje suvremene trgovine žitaricama, industrijskim biljem na burzi i prilagođavanja domaćeg tržišta takvim tržišnim uvjetima u kojima se može prodati kad je najpovoljnije. Sustav skladištenja uređen u prijedlogu zakona stavlja suradnju svih zainteresiranih u gospodarstvu na višu razinu, a tu se misli na proizvođače žitarica i industrijskog bilja, trgovce, financijske institucije i pravne subjekte koji se bave uskladištenjem. Država također ima interes za korištenjem uskladištenog pologa u smislu ovog zakona. Pored toga podrazumijeva se uključenje postojećih nadzornih institucija te upravnih organizacija i ustrojbenih jedinica Ministarstva poljoprivrede koje bi izvršavale svoju ulogu prema odredbama ovoga zakona. Važna prednost ovog prijedloga je uklapanje u postojeći upravni inspekcijski nadzor koji je jamstvo za izvršenje zakonskih prava i obveza i svih aktivnosti koje ovaj zakon predviđa. Razvoj sustava ovlaštenog skladištenja i izdavanja skladišnice kao odgovarajućeg jamstvenog dokumenta za to skladištenje neophodno je što prije urediti u zakonodavstvu i gospodarskoj praksi Republike Hrvatske. U prvom redu takvo uređenje koristit će domaćim poljoprivrednicima i prerađivačima žitarica, poljoprivrednog bilja, kao i trgovcima za jednostavniji prijenos vlasništva nad žitaricama i davanje adekvatnog jamstva u svrhu kratkoročnog financiranja. Rizik pravilnog skladištenja žitarica, industrijskog bilja koji je prisutan na domaćem tržištu, previsok je za financijske institucije da bi prihvatile polog pod takvim uvjetima kao kolateral previsok za davanje kredita. Međutim, jamstvo za postojanost i sigurnost čuvanja uskladištenog pologa u ovom slučaju je potvrda ovlaštenog skladištara je poslovanje ovim prijedlogom osigurano i promatrano na više razina. Koncept skladišnice moći će koristiti prerađivači, mlinovi, tvornice stočne hrane i slični, a proizvođači će donositi odluke o tome hoće li proizvod prodati odmah ili će ga uskladištiti i prodati poslije, naravno uz očekivanje da će cijena na tržištu narasti da bi pokrila troškove skladištenja i kamata. Ključno je ipak da proizvođač bez obzira na to kako će koristiti koncept skladišnice ima mogućnosti izbora, znači sigurnost za svoju robu i veću dostupnost kapitala. Zbog svega navedenoga klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati prijedlog zakona u prvom čitanju. Zahvaljujem se. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupnik Zlatko Koračević u ime kluba HNS-a. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Prijedlog Zakona o skladišnici za žitarice i industrijsko bilje s Konačnim prijedlogom Zakona je jedan zakonski prijedlog kojega su predložiti zastupnici klubova HSS-a i HDZ-a i moram reći da u našoj parlamentarnoj praksi praksi rijetkost je da ključni većinski, klubovi zastupnika koji čine većinu u Parlamentu predlažu prijedloge zakona i kao inicijativu u svakom slučaju treba podržati ali samo kao inicijativu. Ovaj prijedlog zakona uvršten je u dnevni red na prošlo petoj sjednici, na kojoj je prihvaćen hitni postupak na traženje predlagača, iako raspravljamo o zakonu o prijedlogu zakona koji se ne usklađuje sa zakonodavstvom Europske probleme u poljoprivredi da se u poljoprivredi nešto riješi, pa makar i palijativno što je u pravilu praksa u zadnje vrijeme i dugi niz godina. Budući da tada Vlada nije dostavila svoje mišljenje na prijedlog zakona zbog poslovničke procedure Vlade i Sabora uskraćena nam je mogućnost da toj zakonskoj inicijativi tada i raspravljamo. Vlada je dostavila svoje mišljenje o ovom prijedlogu zakona krajem kolovoza u kojem zapravo ne daje nikakvo mišljenje ni konkretne primjedbe i prijedloge, već samo da podržava prijedlog zakona, te predlaže Saboru da ga prihvati u prvom čitanju tj. po redovnoj proceduri. Ni riječi o tome, zašto podržava prijedlog zakona, iz kojih razloga odustaje od hitnog postupka i zašto predlaže prvo čitanje tj. redovnu proceduru. Da li su u pitanju nedorečenosti, nomotehnički nedostaci prijedloga zakona ili će sam predložiti drugačije cjelovita rješenja kao što to uvijek čini kada daje mišljenje na oporbene prijedloge, to smo i danas shvatili iz usmenog izlaganja člana Vlade i gospodina državnog tajnika. Iz toga se jednostavno stječe dojam da ovaj prijedlog zakona kao inicijativa tada, govorimo ljetu, trebao poslužiti kao svojevrsni amortizer potpuno opravdanog nezadovoljstva poljoprivrednih proizvođača i bure koje se ljetos digla oko otkupne cijene pšenice u 2008. godini. Otkupne cijene žitarica koje nisu formirane uz podršku Vlade, nego je cijenu formiralo tržište, a o sličnom problemu na Aktualnom satu govorio je uvaženi kolega zastupnik Stipo Gabrić vezano uz uvjetno rečeno ucjenjivanje u formiranju cijene mandarina. Da li je ovaj prijedlog zakona tada trebao nešto ponuditi poljoprivrednim proizvođačima kao nadu da će svoju pšenicu možda nakon odgovarajućeg uskladištenja pod kapom države moći ponuditi na tržištu onda kada im to najviše odgovara. Ako je zašto im to i nije bilo i omogućeno? Predlažući prvo čitanje čini se, istina ne treba već unaprijed špekulirati, kao Vlada već zna da drugog čitanja ovog zakona možda neće ni biti ili će možda proći, namjerno ili slučajno, poslovnički rok i stvar će se morati vratiti na početak, kupovat će se vrijeme, a do tada ćemo imati već drugu situaciju i pregovore oko otkupne cijene pšenice roda 2009. ili zahtjev Europske unije koji takav zakon isključuje. Postavljaju se načelna pitanja, što se želi postići donošenjem ovog zakona i koja je njegova svrha? Naime, ono što predlagatelj navodi u uvodu u osnovi pitanja, a to je stvoriti uvjete za održivi razvoj proizvodnje i prerade žitarica u svim krajevima Republike Hrvatske, osigurati učinkovito i povoljno financiranje poljoprivredne proizvodnje na temelju skladišnice i treće uspostaviti stabilno tržište žitarice industrijskog bilja u zemlji. Baš i nije jasno kako ćemo sve to postići donošenjem ovog zakona i što poljoprivredni proizvođači dobivaju. A da je puno pitanja govori izlaganje i stav predsjednika Odbora za zakonodavstvo, a i ponavljam ponavljam usmeni stav Vlade Republike Hrvatske. Što dobivaju poljoprivredni proizvođači odgovarajućim skladištenjem svojih žitarica i bilja? Što dobivaju ovlašteni skladištari od države i što dobiva država? Poljoprivredni proizvođači dobivaju još jedan mogući oblik financiranja svoje proizvodnje, ostvarivanje kredita putem zaloga uskladištenih žitarica što je dobro i što u svakom slučaju treba podržati i što podržavam. Ali čime ih još osim mogućnošću dobivanja kredita, motivirati da daju svoje žitarice u ovlaštena skladišta. Da li će ostvariti još neke pogodnosti? Da li će se i kako osigurati tržište za seljaka koji svoje žitarice uskladištuju u ovlaštenim skladištima i da li će samo od onih koji uskladištuju u ovlaštenim skladištima država otkupljivati žitarice po utvrđenoj cijeni? Da li će ti proizvođači moći sudjelovati u formiranju otkupne cijene žitarice i da li će možda od države dobivati poticaj? Koje su to minimalne količine koje se moraju dati u skladištenje da bi se nešto ostvarilo od države? Nadalje, što dobivaju ovlašteni skladištari od države? Osim cijene za uslugu uskladištenja koja bi trebala biti određena od strane ravnateljstva ali iz konkretne odredbe zakona to se ne iščitava? Da li će država poticati otvaranje ovlaštenih skladišta ako ima namjeru postavljati, postavlja se pitanje kako i na koji način? Koji je tržni interes kojeg bi imale fizičke i pravne osobe da se bave djelatnošću uskladištenja? Ovlašteni skladištari radi sustavnog praćenja stanja i promjena na tržištu za državu, ravnateljstvo dostavlja podatke o količinama žitarica i bilja. Što njima država daje za uzvrat? Da li poticaj ili nešto drugo? I što dobiva država osim podataka koje dobiva od ovlaštenih skladištara o količinama žitarica radi sustavnog praćenja stanja i promjena na tržištu i koji je interes države i što se dobiva osim podataka o mogućem uređenju tržišta, svaljivanja financiranja poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednike kroz mogući kredit kroz zalog žitarica? Na ova i otvorena pitanja ovaj prijedlog zakona ne daje odgovore. Vlada dokazano nema viziju što i kako treba napraviti u ovom segmentu, pa samo kaže da podržava u prvom čitanju. Govorim o pisanom mišljenju Vlade. Ovo područje zaista treba konačno i kvalitetno sustavno riješiti i postavlja se pitanje zar baš na ovakav način. Iščitavajući ovaj zakonski prijedlog nameće se se dilema što zakonodavstvo, direktive i uredbe Europske unije kažu o tome. Da li imamo uporište u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Bilo bi dobro da nam predlagatelj nešto i o tome kaže. da ne gubimo vrijeme pokrećemo cijeli mehanizam o zakonu koji nam u Europskoj uniji neće trebati a da ne govorimo da za njegovu provedbu treba osigurati dodatna sredstva u proračunu za 2008. godinu ukoliko predlagatelji pretpostavljaju da ćemo ga i u 2008. godini donijeti. Na kraju molim …/Govornik se ne razumije./… Da li je Vlada ili itko u Vladi napravio simulaciju mogućeg učinka ovoga zakona i da li je skladišnica kao instrument prihvatljiv financijskim institucijama. Da li su poljoprivredni proizvođači uopće spremni i da li imaju povjerenje dati svoje žito na uskladištenje. Ja moram podsjetiti na loša iskustva kojega poljoprivredni proizvođači pogotovo proizvođači žitarica imaju sa državnim …/Govornik svim onim što se dešavalo, dešava se i još uvijek nije razjašnjeno po pitanju mogućih malverzacija u državnim zalihama, a činjenica da žita koja je predano u državne zalihe da u mnogim …/Govornik se ne razumije./… nema uz sva ona objašnjenja koja smo imali prilike čuti a u svakom slučaju su neozbiljna. Da li imamo dovoljno skladišnih kapaciteta te pod kojim uvjetima i po kojoj cijeni se plaća usluga skladištenja i da li je ovaj zakon potreban obzirom da je Vlada 30. lipnja donijela uredbu o tržnom redu žitarica koja u velikoj mjeri regulira ovo područje. Ponavljam istovremeno kada smo u saborskoj proceduru i dobili ovaj prijedlog zakona. Mi u Hrvatskoj narodnoj stranci podržati ćemo ovaj Prijedlog zakona u prvom čitanju uz nadu da će Vlada Republike Hrvatske zajedno sa svojim klubovima zastupnika usuglasiti stavove i konačno predložiti optimalna i prihvatljiva zakonska rješenja u korist svih poljoprivrednih proizvođača a u ovom slučaju proizvođača žitarica i industrijskog bilja. Ali istovremeno mi u Hrvatskoj narodnoj stranci ponovno naglašavamo da je kvalitetno i sustavno osiguranje uvjeta za dohodovnu i održivu poljoprivrednu proizvodnju jedno od ključnih za suverenitet naše države. Da bismo odgovorno mogli analizirati kompleksnost poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj a slijedom toga predložiti sustavne mjere za početak bilo bi nužno da Vlada ispoštuje obvezu prema ovom Parlamentu i prema građanima Republike Hrvatske obvezu koju je Vlada preuzela Zakonom u poljoprivredi u 2002. godini. Ja želim podsjetiti na članak 43. kojega citiram, a to je stavak 1.: „Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede u prethodnoj kalendarskoj godini, u daljnjem tekstu: zeleno izvješće, izrađuje ministarstvo i dostavlja ga Vladi na utvrđivanje najkasnije do 15. svibnja tekuće godine…“… ponavljam 15 svibnja tekuće godine, „…a Vlada ga dostavlja na prihvaćanje Saboru najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.“. I opet ponavljam do 30. lipnja tekuće godine. I stavak 2.: „Zeleno izvješće sadrži ocjenu stanja i gospodarskog položaja poljoprivrede te prijedlog i način provedbe mjera, poljoprivredne politike za sljedeće razdoblje.“. Do danas od 2002. godine ovaj Parlament i u bivšem sazivu a i mi u ovom sazivu nije imao priliku raspravljati o zelenom izvješću. Dali smo odgovor. Vlada ne poštuje odluku Parlamenta, govorimo o zelenom izvješću. Ja se nadam da ministar Pankretič kao jedan od autora ideje u koalicijskoj Vladi kada se donio Zakon o poljoprivredi, vjerojatno je u tom trenutku imao viziju zašto i zbog čega, i potpuno opravdanu viziju i opravdan razlog zašto i zbog čega u ovom Parlamentu treba podnijeti zeleno izvješće i ja se nadam da ćemo od ministra Pankretiča u Sabor dobiti zeleno izvješće pa makar za prošlu godinu. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Na redu je klub SDP-a. U ime kluba govoriti će uvažena zastupnica, kolegica Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Predlagatelji ovoga zakona definiraju tri osnovna cilja koja bi on morao polučiti. I to da treba stvoriti uvjete za održivi razvoj proizvodnje i prerade, da treba učinkovito i povoljno financiranje riješiti i da treba riješiti stabilnost tržišta čime nastoje pretenciozno ovako definirati ciljeve jednom skladišnicom. Ovo mora biti rezultat zapravo jedne kompleksne sustavne poljoprivredne politike a ne tek jednog dokumenta. Međutim, ipak s obzirom da je takav zakon predložen mislim da treba reći nekoliko riječi o njemu. On sigurno neće postići realizaciju ovakvih ciljeva, ali želimo upozoriti da je istovjetna problematika riješena Zakonom o obveznim odnosima i da je to točno ja ću vam potkrijepiti zapravo onim dijelom iz Zakona o obveznim odnosima koji regulira Ugovor o skladištenju. On regulira pojam, isključenje odgovornosti i neke obveze skladištara, zatim osiguranje, dužnost osiguranja, ograničavanje naknade štete, miješanje zamjenjivih stvari, pregledavanje robe, uzimanje uzroka, pretraživanje skladišta i pravo zaloga, podizanje robe i prodaje nepodignute robe, nedostatke pri primitku robe, promjenu, primjenu pravila u ostavi, dužnost izdavanja skladišnice, sastojci i sadržaj skladišnice, skladišnica za djelove robe, prava imaoca skladišnice, prenošenje priznanice i založnice, prava imaoca priznanice, prava imaoca založnice, protest zbog neisplate i predaje robe i zahtjev isplate od prenosioca zaležnice. Dakle, drugim riječima čini nam se da na sustavniji, na sustavniji i bolji način Zakon o obveznim odnosima rješava zapravo ugovor o skladištenju i dio toga ugovora koji se odnosi na skladišnicu. Zato mislimo da bi, a kada se govori o poljoprivrednim proizvodima i načinu njihovog kvalitetnog uskladištenja onda je to trebalo proširiti ne samo na žitarice i industrijsko bilje nego na proizvode koji su po financijskim iznosima kvalitetniji. Zašto se ne bi govorilo i o skladištenju voća pogotovo što tu skladišta su manjkava, kvalitetno uskladištenje je manjkavo a to su i proizvodi koji Hrvatskoj nedostaju i koji značajno utječu i u financijskim iznosima na uvoz poljoprivrednih proizvoda. Kad govorimo o vlasnicima skladišta onda tko danas, kad analiziramo tko danas ima skladišta? Imaju trgovačka društva i prehrambena industrija. Njihova skladišta su kapacitirana na način da zadovoljavaju potrebe njihove prerade. Ako se odnosi na trgovačka društva u poljoprivredi onda oni su kapacitirali svoja skladišta uglavnom na razinu svoje poljoprivredne proizvodnje, a kada se radi o proizvođačima onda su njihova skladišta kapacitirana na njihovu preradu. Drugim riječima vrlo malo imamo slobodnih skladišnih kapaciteta koja bi bila dostupna onima koji bi željeli samo uskladištiti robu i čekati eventualno povoljnije vrijeme za prodaju odnosno da čekaju za porast cijene svog proizvoda a da na temelju toga mogu imati određene financijske koristi odnosno da mogu na temelju skladišnice podizati kredite. Pitanje je i u koliko ukupnosti današnje financijske institucije žele pratiti, kreditno pratiti poljoprivrednu proizvodnju. Dakle ukupnu poljoprivrednu proizvodnju ne samo određeni segment. Država nešto ima više skladišta nego što je to bilo u ranijim razdobljima, ali i ona su danas negdje na razini kapaciteta potreba za robne zalihe. Mala komercijalna skladišta, pitanje u kakvom su ona danas stanju i je li one mogu zadovoljiti takve, takvu takvu kvalitetu skladištenja kakva bi bila potrebna. S druge strane i oni koji raspolažu dakle i veća trgovačka društva nemaju uvijek i kvalitetnu, kvalitetne skladišne prostore. Još uvijek vam se, nećete vjerovati u Hrvatskoj koriste tzv. podna skladišta, a ne suvremeni silosi za skladištenje. Ono što neke, neki od trgovačkih društava koji se bave preradom žitarica danas koriste to je polog ali taj polog nije zapravo skladištenje i čekanje povoljnije cijene nego je to čista čista robna razmjena ili trampa. Vi njima date sirovinu, a oni će vama u određenom trenutku kad vi to želite nadoknaditi svojim proizvodom. Uglavnom i to se odnosi na pšenicu. Postavlja se i pitanje dostupnosti skladišta, skladišnih prostora koja su slobodna i hoće li baš svaki proizvođač poljoprivredni koji je zainteresiran uskladištiti svoju robu na nekom, na na nekoj racionalnoj udaljenosti naći skladište koje bi htjelo preuzeti njegovu robu. Zato mislimo da ovu problematiku treba rješavati u skladu sa tržnim redovima koji su doneseni prije nekoliko mjeseci i neće moći, neće moći kvaliteta se postići ako se neće osigurati i određeni državni garantni fond. Ovdje se unosi i uloga ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi koja bi trebala voditi registre odnosno imati na raspolaganju cjenike usluga i popis skladišta koja će se koristiti za ovakve komercijalne svrhe. Ne znamo da li baš to bi trebalo biti u funkciji ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi. Postavlja se i pitanje kakva bi bila cijena takvog skladištenja? Znamo da su cijene skladištenja dosta visoke. Da u cijenu se dosta toga nastoji ugurati i onaj tko ima nešto slobodnih kapaciteta on iznosi takvu cijenu koja, koju poljoprivrednik zapravo u strukturi cijene svoga proizvoda zapravo i ne može platiti. Primjedbe Vlade koje su naknadno iznesene na Odboru za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj i ove primjedbe koje je danas ovdje pred nama iznio državni tajnik mislim da su dobre, racionalne. Mi ćemo u Klubu prihvatiti ovaj zakon kao inicijativu da se riješi ova problematika u prvom čitanju, ali predlažemo da Vlada razmotri cjelokupnu problematiku skladištenja poljoprivrednih proizvoda i da procijeni je li potrebno donositi posebni zakon u odnosu na ono što je već regulirano Zakonom o obveznim odnosima? Hvala lijepa. Hvala lijepo kolegici Zgrebec. Na redu je uvaženi zastupnik Boro Grubišić ispred Kluba HDSSB-a. Izvolite.

gdje se više govorilo o tome gdje i kako je uloženo relativno glatko su utrošene gotovo dvije milijarde kuna u 2007. godini za izgradnju infrastrukture i svega ostaloga i što je donijelo pozitivne rezultate. Nekako u u ovom segmentu u poljoprivredi zakoni koji bi se trebali usvojiti i pripomoći već mjerama koje je ova Vlada napravila u smislu promjena u, kod poticanja poljoprivrednih proizvođača nekako vrlo sporo se rađaju, sporo idu i mislim da polako i opstruiraju ono što bi trebalo zapravo i što je trebalo davno napraviti i što je vrlo značajno upravo za regiju iz koje dolazim dakle za Slavoniju i Baranju. Zakoni koji reguliraju i potpomažu dakle nisu samo oni o poticajima, uređuju odnose u poljoprivredi su i Zakon o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem koji je bio u 5., na 5. sjednici Sabora Republike Hrvatske u prvom čitanju a kako vidim iz iz točaka ove sjednice nema ga u drugom čitanju. Koliko ima točaka? 60 i još nešto, ali dakle u drugom čitanju se nije pojavio Zakon o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem. Ovaj zakon koji je predložen ovdje, Zakon o skladišnici za žitarice i industrijsko bilje također se dakle predlaže da bude to prvo čitanje jel'? I da se dopuni nakon određenih dogovora i nakon određenih prijedloga koji će jasno pasti a imamo ih i mi, ali i to upravo govori za ono, potvrđuje ono što sam malo prije govorio a to je da se nekako to sve skupa oteže, odugovlači i zapravo mislim da nanosi u neku ruku i štetu našim poljoprivrednim proizvođačima. Jasno je pri tome da i čini se jasnim da po tome pristaje, po tome, pri tome postoje i razmimoilaženja u mišljenjima u vladajućoj koaliciji. Ali osobno mislim da se to može jednim suvislim razlaganjem, razmatranjem i obrazloženjima potpuno preći preko toga i donijeti zakon koji bi sasvim sigurno u cijelosti potaknuo ono što u u uvodnom dijelu ovoga prijedloga zakona i piše zbog čega se on donosi i što treba njime urediti. Jasno je da iz Strategije poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske su izvučena iskustva poljoprivredno razvijenih zemalja. Možda netko nije vidio da zemlje oko nas već imaju potpuno razvijen sustav skladištenja i skladišnica. Dakle, Mađarska, Slovačka, Češka, Poljska, Bugarska dakle sve one zemlje koje su već ušle u Europsku uniju imaju to, imaju već uređen sustav skladištenja i skladišnica. Ne vidim razloga da se zbog toga kod nas pomalo prijedlozi ovoga zakona ocjenjuju kao dvojbenim jasno uz nekakvu stidljivu potporu u prvom čitanju. Ali pri tome jasno uvažavajući i mišljenja za poboljšanjima i to takvima da rekao bih žurnim poboljšanjima ovoga prijedloga, zakonskog prijedloga kako bi se moglo već tijekom ove šeste sjednice staviti, dakle drugo dakle drugo čitanje i konačni prijedlog na usvajanje. Jer nema vremena za čekanje i zbog čega bi poljoprivrednici čekali ovaj Zakon o skladišnici, a on ima svoje dobre strane osobito ukoliko prođu prijedlozi da se osigura, odnosno uvede bez obzira na tržni red i Zakone o obveznim odnosima koje je govorila kolegica prije mene, da se uvede sigurnosni fond kao sedmi element, sedmi čimbenik u osnovnim pitanjima koja se zakonom trebaju urediti. osim dakle kada uzmemo i raščlanimo raščlambu šta to čini Zakon o

Dakle, osim tih općih odredbi ovaj Zakon o skladišnici se odnosi na ovlaštenog skladištara i skladište, zatim skladišnica kao dokument koji ima dva elementa. To je, zatim nadzor i institucijska potpora, sigurnosni fond koji bi zajedno tvorili ili koji bi zajedno dakle osnovali i u njega uložili i Republika Hrvatska i skladištari koji su zainteresirani za skladišnicu, skladištenje i ovaj da kažem jednu granu gospodarstva kao što je skladištenje. Pri tome mislim da treba naći balans jedan između uloga države i skladištara kako bi zapravo to bilo ekonomično, racionalno za one koji misle se baviti skladišnim gospodarstvom. A takvih sasvim sigurno zainteresiranih ima. Mi znamo da su naša skladišta prilično neuvjetna, stara između 15 i 35 godina dob naših skladišta za žitarice i industrijsko bilje. Svakako treba uvažiti i prijedlog da se ovaj zakon odnosi i na skladištenje voća i povrća, jer će biti zainteresiranih i za to. Osobno poznajem i u svojoj županiji i u izbornoj, petoj izbornoj jedinici ljude koji imaju velike plantaže voća, jabuka pogotovo koji upravo vape za ovim za ovim zakonom i uređenjem skladištenja na ovaj ovakav jedan zakonski način. Vrlo je značajno to da skladišnica predstavlja zapravo i dokument kojim se može trgovati, kojim se može kod banke podizati kredit. To treba jasno reći sa ove govornice da to poljoprivrednici znaju. Dakle, on se može upotrijebiti poput određene nekakvog novčanog instrumenta kojim se može, u koji se može uložiti kao hipoteka kod banaka što sasvim sigurno bi potaklo u krajevima u kojima bi bila ta kojima bi bila ta skladišta potakla jedan brži, dala bi jedan zamah robnoj razmjeni, novčanim transakcijama i svemu ostalom što ide u, i što je ovdje predloženo u ovome zakonu. Zbog toga u prvom čitanju jasno da ćemo, da ću podržati i kao klub i osobno ovaj Prijedlog zakona o skladišnici za žitarice i industrijsko bilje uz napomenu da se u drugom čitanju u svakom slučaju treba uvrstiti sigurnosni fond kao garancija za slučajeve kada može doći i do elementarnih nepogoda, a i u nekim drugim slučajevima koji su se događali koje je netko ovdje spomenuo kao gospodin čini mi se iz HNS-a kada je dolazilo do malverzacija i ostalih stvari što je stvar zapravo policije i suda, a ne a ne sigurnosne agencije. Ali, ako dođe do toga, pa govorim i o elementarnim nepogodama poput požara, poplave i slično jasno da treba postojati jedan sigurnosni mehanizam kojim bi se zaštitio i skladištar, ali i oni koji će biti vlasnici skladišnice vjerovnici ili proizvođači poljoprivrednih proizvoda. Bez tog elementa mislim da, dakle sigurnost tog fonda koji bi trebalo stvoriti, a opet u dogovoru između zainteresiranih skladištara, jednog izbalansiranog dogovora i ministarstva dakle Republike Hrvatske. Mislim da i to drugo čitanje zapravo neće imati smisla. Ja se nadam da će pri tome vladajući, dakle pozicija ocijeniti da i znam osobno da možda ne mogu točno reći i projicirati koliko bi to koštalo taj sigurnosni fond i sve ostalo što bi išlo. Ali sasvim sigurno da ne iziskuje silne dodatne novce u blagajni

Kada vidimo koliko koštaju sportske dvorane, Zračna luka Zagreb u stotinama milijuna eura, zadarska luka u u stotinama milijuna eura, mislim da je ovo u odnosu na to jedan minimalni izdatak i smiješno je, pa ja bih rekao i drsko da govorimo o nekakvoj skupoći koju bi proveli ili nekakvim silnim novcima koji bi se mogao provesti ovaj zakon na zadovoljstvo poljoprivrednika, a osobito onih koji su u Slavoniji i Baranji dali toliko glasova ovoj vladajućoj koaliciji. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnici, kako je potpredsjednik najavio, raspravljali bi do 13,30 pa bi onda bilo glasovanje ovih nekih točaka dnevnog reda, a ja vas sad pitam. Imamo 2 kluba i 3 pojedinačne rasprave. Da li da završimo raspravu po ovoj točki dnevnog reda pa onda idemo na glasovanje? To bi bilo mislim racionalno. I inače bih htio vam reći petkom u pravilu nemam pauze, radimo dok je pol, dva sata, glasovanje i tako namjeravam ako nemate ništa protiv takvu praksu u načelu, ne kažem da neće biti izuzetaka ponekad, ali da tako recimo radimo, pa evo, ipak se toga skupi tri dana rada, je li glasovanje i tako da takav ritam recimo zauzmemo. Ako se slažete, ja primam i uvažavam i druga mišljenja. Dobro, znači završiti ćemo ovu točku dnevnog reda. Sada je na redu u ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. ovoga Prijedloga zakona o skladišnici za žitarice i industrijsko bilje doslovce kaže da sustav, citiram: "ovlaštenog skladištenja čine 3 bitne sastavnice, to su ovlašteni skladištar, skladišnica, nadzor od predloženog zakona se očekuje i kvalitetnije povezivanje važnih tržišnih subjekata, poljoprivrednika, prerađivača, financijskih institucija, poslovnih subjekata s s priznatim skladišnim kapacitetima" itd. Na strani 3 se između ostalog govori o osnovnim ciljevima zakona, stvoriti uvjete za održivi razvoj, osigurati učinkovito povoljno financiranje, poljoprivredne proizvodnje na temelju skladišnice, uspostaviti stabilno tržište žitarice i industrijskih biljaka. Da li će ovaj zakon nešto nama pomoći? Ja sumnjam, da budem iskren u to, ali zasigurno nešto bi po tom pitanju valjalo učiniti. Do sada je praksa u ovoj zemlji skladištenja i robnih zaliha, slobodno se može reći bila lopovska. Do sada je praksa uvijek bila, usuđujem se reći na štetu seljaka. Nije bitno da li je riječ na štetu onoga slavonskog ili kojeg li već. Dok se ti ljudi, ti naši seljaci na neki način ne organiziraju, dok ih netko iskreno ne počne zastupati, dok ne pronađu nekoga tko će biti stvarno opozicija, ne mislim ovdje na politiku u Saboru, Vladi, nego kapitalu kapitalu pa ajde i Vladama. Oni će saditi, oni će žeti, oni će se nadati da će moći živjeti od poljoprivrede, ali će zasigurno vrhnje ubirati neki drugi. U Hrvatskoj, možemo reći ne postoji nikakva politika ovih robnih zaliha. Dapače, u Hrvatskoj po nekim podacima je od 2000. do 2007., znači u tih 7, 8 godina otpisano 1,1 1,1 milijarda tih robnih zaliha, ili bolje rečeno to je taj neki gubitak koji se može iskazati u 1,1 milijardi kuna. Pa to je gospodo, tako reći to su dotacije za naše otoke u jednoj godini. Pa to je negdje pedesetak malih škola, to su 2 opće bolnice, to je 1/4 onoga kanala Dunav-Sava itd., itd. A stanje u zalihama krajem prošle godine bilo je svega 30% tog izgubljenog izgubljenog ili ukradenog iznosa. 2007. je planirana kupnja zaliha u vrijednosti od 201 milijuna kuna. Jasno, za to nije osigurana niti jedna kuna u proračunu. Međutim, što sad radi država? Da li slučajno ili namjerno, ona skupo kupuje, a s druge strane jeftino izvozi. Ona izvozi kada je cijena niska, a ona uvozi kada je cijena na svjetskom tržištu visoka i nikome ništa. Što čini Vlada? Do 1.7.2008. odobrava interventni bescarinski uvoz 100 tisuća tona pšenice za 250 eura po toni, lani, 2007. je izvezeno 400 tisuća tona za oko 100 eura po toni, od čega 200 tisuća tona je izvezeno iz robnih rezervi. Zapravo, mi kupujemo na neki način tu istu pšenicu koju smo ranije izvezli. 400 tisuća tona smo izvezli za 100 eura po toni, znači za 40 milijuna eura, 100 tisuća tona smo nakon toga uvezli za 250 eura po toni ili za 25 milijuna eura. Znači matematika ili logika nekome tko sjedi u Vladi koji se time bavi je naprosto katastrofalna, da to ne nazovem možda pravim imenom kriminalom. 160 tisuća tona uvezene pšenice Hrvatska je platila koliko 400 tisuća tona izvezene. I to sve u nekoliko mjeseci. E ako je to sve čisto, neću reći da smo onda kreteni, ali nitko u ovoj sabornici, ja mislim kada gleda te podatke nije naivan da ne zna što se dešava. Pazite, mi sve to što radimo, radimo pred žetvu jer kao ne znamo kakva će ona biti. Da li će ona biti dobra, da li će biti loša? Pa to je nevjerojatno. Pa svaki seljak kada uđe u svoju njivu, u svoje polje u 4., ne 5. mjesecu, jasno je da zna kakva će biti te godine godina. Ja tvrdima da sve ovo što se radi na području tih robnih rezervi itd. je jedna smišljena politika, jednom riječju ništa se ne čini slučajno jer nitko u ovoj zemlji, ponajmanje ljudi u Vladi nisu tako naivni kao što ove brojke pokazuju. Što će donijeti ovaj zakon? Ne znam, ali ja znam da bi ovo područje itekako trebalo regulirati. Na ovim robnim rezervama mnogi su se u ovoj zemlji itekako, ili bolje rečeno silno obogatili pa sada kada će se to područje vjerojatno regulirati, hajde da se tako izrazim i oni mogu pošteno. No bolje ikad nego nikad. Međutim opet ću reći, bit nije u zakonu, bit je u politici, a politika na području robnih rezervi je katastrofalna. Da se razumijemo ništa bolje nije bilo ni za vrijeme bivše propale države, ali bogami ni ovako dalje više ne može ići jer u konačnici jedinu stvarnu pravu korist iz svega toga imaju najkrupniji poslodavci u ovoj zemlji. Ono što isto tako treba reći, da je ukupni rekordni uvoz poljoprivrednih proizvoda bio u prva četiri ovogodišnja mjeseca. Taj uvoz je iznosio 49,5 milijardi kuna. On nam je porastao za 14,4% pri čemu je hrane uvezeno za 3,3 milijarde kuna. Porast uvoza je bio 14,5%. Promatra li se znači uvoz hrane u devet osnovnih grupa proizvoda, uočava se kako samo u dvije grupe više izvozimo nego što uvozimo. To su ribe, to su riblje prerađevine, odnosno šećer, med i proizvodi od šećera. U svim ostalim grupama uvoz je puno veći od izvoza. U uvozu hrane gotovo se četvrtina odnosi na voće i povrće. Na uvoz je potrošeno skoro 760 milijuna kuna ili 11,5% više nego u istom lanjskom razdoblju. Uvoz žitarica i proizvoda od žitarica iznosio je 441 milijun kuna, a porast je bio vrlo visoki u prva u prva četiri ovogodišnja mjeseca za čak 35%. Najveći s druge strane i to treba reći, inflatorni pritisak u Hrvatskoj proizvodi razumljivo cijena hrane utoliko ili tome uveliko pripomaže jedna nepostojeća suvisla politika robnim zalihama i zato se na tom području apsolutno nešto mora učiniti što vjerojatno između ostalog uvesti i skladišnicu po onoj narodnoj, ako ne ide drugačije valjda će nakon toga moći pošteno. Rekoh, ponovit ću. Hrvatska je Vlada početkom ove godine odobrila interventni bescarinski uvoz 100 tisuća tona pšenice kako bi pokrila manjkove do nove žetve. Ta se količina kao što sam rekao uvozi po cijeni od 250 € po toni, dok je iz Hrvatske prošle godine izvezeno 400 tisuća tona pšenice po cijeni od 100 € po toni, od toga je 200 tisuća tona izvezeno iz robnih zaliha, a da za to u ovoj zemlji nitko nije snosio nikakve Drugim riječima država je u nekoliko mjeseci, gotovo direktno proizvela poskupljenje pšenice na domaćem tržištu za oko 150% što naravno prelijeva se na cijenu kruha, šta ja znam brašna i svega ostalog. Zaradili su u svemu tome samo vješti špekulanti. Prije svega u svemu tome najviše je zaradio „Agrokor“ odnosno druge velike tvrtke koje su mobilizirale kapital i odmah nakon žetve skupo izvezle jeftino kupljeno žito od slavonskog seljaka prije nego što je država shvatila što se događa i u rujnu 2007. uvela visoke izvozne carine. E nakon toga izvoz prestaje, prestaje, no započeo je izvoz brašna, a na to carine nisu uvedene i ceh je na kraju platio poreski obveznik odnosno onaj koji svako jutro mora kupiti kruh, ne znam brašno, paštu i tome sl. Vjerojatno ćemo te skandale sa robnim zalihama gledati i ubuduće, ali ovo o čemu je danas ovdje riječ to područje valja regulirati, a možda u ta robna skladišta poslati i gospodina Bajića. Na redu je gospodin zastupnik i potpredsjednik Sabora, Josip Friščić, u ime kluba HSS-a. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Zasigurno stavljanjem na raspravu ispred klubova ove problematike uobličene u Zakon o skladišnici željeli smo da i ovdje raspravimo, sagledamo, ponudimo određena rješenja, da se naprosto složimo, da svi smo skupa i mi ovdje i naše obitelji i građani ukupno ovisni prvenstveno ako krenemo od onoga „kruha našeg svagdašnjeg“ kroz ovo sagledavao pozicije onoga koji to cijelu godinu radi, stvara i proizvodi i kada on o tome odlučuje. Mi smo imali situaciju desetljeća da je država otkupljivala, država utvrdila cijenu, a onaj koji je proizvodio on je imao na razmišljanje nekoliko sati, od njive do kuće ili silosa, jer u pravilu žito se skladištilo a tek kasnije se doznavalo i koja će biti cijena i kakve primjese, dio toga se davalo u polog, ali i tu su nastali brojni defektki o kakvima je i kolega Kajin govorio, jer nije bilo sigurnosti. Ako daš u polog danas svoje žito, bez obzira i samo za one namjene o kojima je i kolegica Zgrebec govorila, za zamjenu da predaš pšenicu uzmeš brašno, uzmeš posije, uzmeš nešto drugo što ti je potrebno, vrlo često se događalo da on koji je to preuzeo u pogodnom trenutku je to prodano i onda se opet upiralo prstom na državu, na politiku tko je dopustio to, tko će imati to namiriti i na koji način. I sigurno argumenti ovdje koji su iznijeti, nacrt koji je dat mogu se još snažnije, još šire elaborirati a rješenja i na drugi način postavljati. Ja vjerujem i zato i mi iz kluba HSS-a i podržavamo da zakon ide u dva čitanja, da između dva čitanja čujemo i na koji način gledaju iz Vlade, odnosno ministarstva na regulaciju ove problematike jer i od njih tražimo drugačiju odgovornost i tu je pojašnjenje onog jednoga od pojmova, što to znači ovlašteni skladištar, netko mora biti taj tko će nekome dati certifikat da jamči s obzirom na tehničku opremljenost da će roba zadržat kvalitetu i s obzirom na sve svoje ostale pokazatelje poslovanja i jamstava da tu robu neće neće progutat tržište, a proizvođač ostati bez svoje naknade. Sigurno je da i ne želim i svi skupa smo se opredijelili za tržišnu ekonomiju, sigurno je da je teško očekivati da ćemo se vratiti da probne zalihe ili netko drugi otkupljuje cjelovitu godišnju proizvodnju. Ali sigurno je i to da mi doživljavamo procese specijalizacije proizvodnje. Oni su povezani, od strukturiranja obiteljskih gospodarstava s jedne strane, privatizacije državnog poljoprivrednog zemljišta ili stavljanje tog zemljišta u funkciju prema obiteljskim gospodarstvima. Jedan proces koji se dugo očekivao, jer uvijek je bilo govoreno seljak je svaštar, on proizvode sve što je potrebno njemu i viškove plasira. On se danas kroz obiteljska gospodarstva strukturira, ide prema robnoj proizvodnji, ali u tome mu mi moramo pomoći jer on mora imati i jamstvo i sigurnost da onaj proizvod koji je proizveo, onaj proizvod koji zajednički smještava, da će mu biti plaćen i da on time može raspolagati. Stoji to da mi i danas i sada imamo dio regulative po kojoj bi načelno mogli govoriti da se ovim proizvodima može prometovati odnosno dobiti jamstva, ali nemamo toga u praksi. Bankari pitaju i govore donesite taj zakup. Ja se ne bojim i mi se ne bojimo u klubu da neće biti onih koji će po realnim odnosima, uvjetima i cijeni biti spremni prihvatiti i uskladištiti ove proizvode. Dio poduzetnika već danas ulazi i u ovaj sektor da radi smještajne silosne kapacitete za svoje potrebe, svojeg gospodarstva i šire. U tom dijelu on će biti organizator, onaj koji podupire proizvodnju na svojem prostoru i području. Na kraju krajeva, mi to i potičemo preko kapitalnih potpora iz programa Ministarstva poljoprivrede, ali zasigurno da nam je i želja i interes da se tu ne dogodi da nestane reda, da onaj koji je proizveo da taj ostane bez svojeg proizvoda. Ovdje smo govorili i zasigurno i mi se slažemo, trebat će formirati određeni jamstveni fond, ali u zakonu stoji ono da ministarstvo izdaje ovlast nekome, utvrđuje da je netko sposoban biti skladištar. Na taj način mi zapravo odnosno ministarstvo postaje jamstvo i očekujemo da će tu se stvoriti jedna linija odnosa odgovornosti. Sigurno je da u svakom poslu ima i rizika i da te rizike treba i predvidjeti i za njih osigurati i određene sredstva. Da li ćemo kroz jamstveni fond ili na neki drugi način to osiguravati preko sredstava ministarstva, Vlade, proračuna, vjerujem da ćemo i to do drugoga čitanja zajedno s ministarstvom i Vladom iznijeti. I sigurno da da ovo je početak reguliranja odnosa na ovom području gospodarenja, da će to trebati i šire sagledati. Ovdje je bilo govora i o voćarstvu i o povrtlarstvu jer uzmimo sada ono što je sad u jesen aktualno kao što su se ovdje u Slavoniji, Slavonci su ovdje govorili vidim nitko nije protiv, a ja sam često u Slavoniji. Svi pitaju kad ćete donijeti ovakav propis, ja očekujem da će oni kroz svoju raspravu nama pomoći da regulativa bude još kvalitetnija. Ali tu su i voćari. I mi sad govorimo otkupna cijena jabuke 2,8 zajamčena, 2 kn i 80 hoće li to biti 3. Svi smo mi bili u robnim centrima u siječnju i veljači, tada je ta jabuka ili takve jabuke su bile po 11, 12 do 16 kuna. Sigurno je da i na tom području treba stvoriti uvjete da se na adekvatni način robe uskladište, da osiguramo zadovoljenje potreba svojega tržišta. Onda će ovi podaci o uvozu biti mnogo manji, ali sigurno je i to da u toj cijeni mora adekvatno participirati proizvođač. njemu je sad također ostavljeno dva, tri ili deset dana berbe, a sve ono ostalo je prostor u kojem netko drugi formira cijene, nosi se na tržištu i mnogi će reći snosi i rizik. Da, snosi određene rizike, ali u pravilu ostvaruje i profit. I zato klub HSS-a i kao predlagač i nakon rasprave podržat će donošenje ovoga zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Još imamo dvije pojedinačne rasprave. Gospođa Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Činjenica je da sustav ovlaštenog skladištenja i izdavanja skladišnice kao jamstvenog dokumenta za to skladištenje nije uređen te ga treba što prije urediti i u zakonodavstvu i gospodarskoj praksi Republike Hrvatske. Uređenje će koristiti poljoprivrednicima i prerađivačima žitarica i poljoprivrednog bilja, ali i trgovcima za jednostavniji prijenos vlasništva nad žitaricama, ali i davanje jamstva u svrhu kratkoročnog financiranja. Rizik pravilnog skladištenja je prisutan na domaćem tržištu i predstavlja problem da bi se mogao koristiti kao jamstvo. Sustav ovlaštenog skladištenja čine tri sastavnice. To je ovlašteni skladištar, skladišnica i nadzor. Skladišnica je kao jamstveni dokument koji istina nije zaživio u praksi temeljem postojećeg Zakona o obveznim odnosima. Zakonom je predviđeno kvalitetnije povezivanje važnih tržišnih subjekata, poljoprivrednika, prerađivača, financijskih institucija i poslovnih subjekata sa priznatim skladišnim kapacitetima ovlaštenim skladištarima. Funkcioniranje sustava osiguralo bi se kroz sustav tržnih redova koji će osigurati i zakupljivati skladišni prostor kod odabranih skladištara, a koji će dijelom koristiti za javne intervencije, a u drugom dijelu za komercijalno skladištenje. Nadležne institucije bi vršile nadzor prava, obveza i odgovornosti svih uključenih subjekata, a koordinacija bi bila u nadležnosti Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu. Osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom je uređenje jedinstvenog pravno reguliranog sustava uskladištenja žitarica i industrijskog bilja, ali i osiguranje deponentima, vlasnicima žitarica zaštitu kvalitete i količine deponiranih žitarica kod skladištara i uvođenje skladišnice znači u javnu i pravnu i praktičnu upotrebu na domaće tržište kao jamstveni dokument o vlasništvu, a koji bi bio u funkciji i jamstva za kredit. Država ima interes za korištenjem skladišnog pologa u smislu ovog zakona, ali zbog uklapanja u postojeći upravni inspekcijski nadzor koji će biti jamstvo za izvršenje zakonskih prava i obveza iz svih aktivnosti koje ovaj zakon predviđa. Očekujem da će ovaj prijedlog zakona bez obzira na ukazane i danas ovdje izrečene nedorečenosti, a to je ovdje izričaja preko tržišnih redova i fonda zainteresirati sve, znači i poljoprivrednike, prerađivače ali i financijske institucije, te ovlaštene skladištare za poboljšanje nedovršenih nedorečenosti, a i na taj način omogućiti uvođenje više reda u ovaj i još uvijek nedovoljno uređen segment poljoprivrede. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. I konačno gospodin zastupnik Dragan Lukić. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Prijedlog Zakona o skladišnici za žitarice i industrijsko bilje koje danas imamo na dnevnom redu vrlo je važan za poljoprivredne proizvođače i prerađivače žitarica i poljoprivrednog bilja ali i trgovca. Važan je za sve subjekte u lancu od proizvodnje, prerade i prometa, ali je važan i za krajnje potrošače tih proizvoda, jer ovim zakonom u konačnici ćemo imati kvalitetnije proizvode na tržištu. Zašto je to tako? Iz prostog razloga što će se žitarice i ostalo industrijsko bilje čuvati u skladištima koja će biti ovlaštena za skladištenje, a uvjeti skladištenja će biti jasno propisani podzakonskim aktima. Tko može biti ovlašteni skladištar? Svaka pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirana za djelatnost skladištenja koja je putem javnog natječaja kojeg provodi ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi odabrana za poslove skladištenja. Ovlašteni skladištar izabran putem javnog natječaja upisuje se u upisnik skladištara koji se vode kod ravnateljstva. Kada je zadovoljena čitava procedura i ovlašteni skladištar upisan u upisnik stiču se svi uvjeti da skladištar može zaprimiti robu. Ono što je važno istaknuti da je u ovom momentu ne vrši prodaja, već predaja robe na čuvanje, a što će uvelike pomoći hrvatskom seljaku, jer neće biti prinuđen prodati robu u vrijeme žetve kada su cijene najmanje, već će moći čekati pogodan trenutak i cijenu da proda … /Govornik se ne razumije./ … Roba mora biti određene kvalitete zašto su zadužene kontrolne kuće u nadležnosti skladištara i vlasnika robe. Skladištar je dužan za primljenu robu izdati skladišnicu, odnosno jamstveni dokument kojim se dokazuje vlasništvo i postojanje pologa u žitaricama i industrijskom bilju, kao i obaveza skladištara da ga isporuči vlasniku skladišnice. Skladišnica je garancija hrvatskom seljaku da je njegova roba na sigurnom i da on može raspolagati u svakom trenutku s istom. Skladištar je obavezan voditi registar skladišta, odnosno evidenciju svih promjena nastalih tijekom čuvanja robe, kao i evidenciju izdavanih i storniranih skladišnica. Skladištar je dužan osigurati skladište ali i robu, odnosno polog u skladištu i dužan je nadoknaditi eventualnu štetu nastalu na pologu zbog propusta u svom radu, a što će utvrditi inspektor nadležan za taj posao. Za predanu robu izdaje se skladišnica, a obrazac skladišnice je sastavni dio ovog zakona. Svaka ima svoj serijski broj i sastoji se od dva dijela, priznanice i založnice. Vlasnik skladišnice ima pravo koristiti istu u svrhu sklapanja pravnih i drugih poslova, uključujući i trgovanje ili neki drugi oblik prometa. Ono što je novost u ovom zakonu je to što vlasnik skladišnice može ostvariti kredit, odnosno dati u zalog uskladištene žitarice. Ova mogućnost će uvelike pomoći poslovanju naših farmera, jer zakon nudi alternativno rješenje za kratkoročno financiranje svih aktivnosti koje obavljaju poljoprivrednici i prerađivači tijekom jedne sezone koristeći robni kolateral kao jamstvo korištenja i vraćanja kreditnih sredstava banci. Donošenjem ovog zakona uvodi se više reda i uspostavlja stabilno tržište žitarica i industrijskog bilja u zemlji. Stvaraju se uvjeti za povoljno financiranje poljoprivredne proizvodnje na temelju skladišnice. Ovim zakonom se stvara temelj za pokretanjem suvremene trgovine žitaricama i industrijskim biljem na burzi i stvaraju uvjeti kojim se može prodati kada je najpovoljnije. Uloga ministarstva preko ravnateljstva i inspekcije, ministarstvo ima potpuni nadzor i uvid u sve poslove vezane za proces skladištenja. U prijedlogu ovog zakona u članku 26. i sedam govori se o kaznama. Mišljenja sam da treba razmisliti o povećanju iznosa ovih kazni. Ovi zakon uvodi dosta novina i trebat će vremena i edukacije da on zaživi u praksi. Njegovom primjenom isplivat će i problemi koje sada ne možemo vidjeti, zato će on vjerojatno u skoroj budućnosti imati i izmjene i dopune. Ali radi dobrih strana i kvalitetnih rješenja za hrvatskog seljaka koji su vidljivi iz ovog prijedloga zakona, podržat ću njegovo donošenje. Hvala. Hvala lijepa. Da li želi predstavnik predlagatelja gospodin Zdravko Kelić zaključno? Da. Izvolite. predsjedniče, kolegice i kolege. Vrijeme nam već curi. Pa evo ja mogu na kraju samo kazati kako kroz jednu konstruktivnu raspravu gdje se evo jedan dio saborskih zastupnika uključio u ovu raspravu pokušali smo sasvim sigurno izvući sve ono što je dato kao prijedlog, ono što je sigurno dato kao sugestija da se pokuša poboljšati ovaj prijedlog zakona. Zato smo i kazali odmah na početku da smo prihvatili da ovo bude prvo čitanje, da bi kroz dva čitanja došli do onoga rješenja kojeg svi želim, a to je interes dakle za ovaj zakon mogu naći svi oni koji su u ovome lancu. Stoga se zahvaljujem još jednom svima i naravno pozivam na suradnju i kroz drugo čitanje da možemo napraviti jedan kvalitetan i dobar zakon. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo naknado.